Naslednji, ki ima postopkovni predlog je Primož Siter. Ste se odpovedal? Dobro. Potem vas črtam iz seznama.

razlaga zakaj bo podprl ali podprla nek amandma, da je za to potreben tudi oris včasih malo širše konteksta, da razumemo včasih o čem govorimo, ne da smo tako togi in ne da si domišlja kdorkoli namesto predsedujočega, torej da je njegova in njena sodba absolutna, ampak morate se zavedati, da je zgolj subjektivna in logično je, da ste subjektivno nenaklonjeni opoziciji in zato opozicijo dušite pri razpravah. In zato vas jaz prosim in to sem vas že večkrat prosila, da nehate to početi, ker kadar vaši poslanci, torej iz vaše stranke razpravljajo jim dopuščate ma res vse živo. Ravno včeraj smo imeli ta primer, pa sem vas takrat hudomušno na to opomnila, čeprav jaz nimam nič proti, naj govorijo, saj zato pa imamo parlament. Ampak, če dopuščate enim, da se odmikajo celo od zakonov, ki jih obravnavamo in govorijo res ne vem kaj vse, boste moral dopustiti tudi opoziciji, da argumentirano razpravlja in da tudi širši kontekst včasih oriše, tudi če govorimo o nekem specifičnem amandmaju. Ker če ne je taka, to ni nobena, mislim, to je brezveze tako arbitrarno poseganje, zato vas res vljudno prosim, da se to neha. Hvala.

Amandma, ki je bil vložen in za tiste, ki niso v parlamentu, pa tega ne vedo na kakšen način gre ta procedura, da rečem, je sestavljen iz predloga amandmaja in potem iz obrazložitve tega predloga amandmaja o katerem bomo danes glasovali. In gospod Siter je prej pravzaprav obrazlagal točno to zakaj bodo o tem glasovali tako kot so se v Levici odločili in kaj to pomeni, razlagal je skratka celo zgodbo. Zato gospod Tanko, to da vi zdaj opoziciji očitate, da ne razumemo, mi kao kvazi intelektualci, tako ste rekli, da ne razumemo te procedure obrazložitve vlaganja amandmajev in potem seveda obrazložitve našega glasovanja, je ne samo podcenjujoče, je norca delanje, pa ne samo iz nas v opoziciji, ampak pravzaprav iz vseh ljudi, ki vedo sešteti dve plus dve. Jaz razumem, da vam ni všeč, da opozicija govori tukaj o tem kar ni prav v tej državi, jaz tudi verjamem, da vi morate za vsako ceno vedno znova braniti to Vlado. Vse to razumem. Je pa nedopustno, da za to izrabljate vašo funkcijo, to je funkcijo podpredsednika Državnega zbora in vedno kadar vi vodite seje, vedno kadar vi vodite seje, prihaja do zapletov. Ne vem zakaj do zapletov ne prihaja takrat, ko vodi seje podpredsednica Tina Heferle iz LMŠ ali pa gospod Branko iz Desusa. Zato kot rečeno, za nazaj, dovolite, da povemo to kar imamo za povedati in gremo dalje, saj nenazadnje smo tako ali tako omejeni tudi s časom. Hvala lepa. Hvala lepa. Res je tudi 134. člen Poslovnika govori kadar razpravljamo o amandmajih naj teče razprava o amandmajih, vendar je zelo težko potegniti tisto mejno črto kaj sodi zraven in kaj ne, zato vas vse razpravljavce prosim poskušajmo se držati našega Poslovnika in se usmeriti in osredotočiti na vsebino amandmaja.

Sedaj, če govorim o uporabi Poslovnika in v tej fazi obravnave, v kateri smo sedaj se je smiselno uporablja določba 134. člena Poslovnika to se pravi pravilo druge obravnave in govorimo lahko samo o vloženem amandmaju V obrazložitvi tega amandmaja ni popolnoma nikjer nič o samozaposlenih v kulturi, ni popolnoma nič o Zakonu o medijih in STA preberite si.

stališče poslanske skupine do glasovanja ali pa svoje osebno stališče do zakona in vašega glasovanja. To je naslednji korak. Jaz upam, da po štirih letih vsaj tisti, ki vsaj tisti, ki boste kandidirali naprej si Poslovnik preberite in pravila, ki veljajo, ker vse tisto, kar je povezano s kršenjem pravil povzroča probleme ali pa vložite na Komisijo za Poslovnik spremembo Poslovnika, da ne bo ne druge, prve obravnave, ampak da bo v vseh fazah splošna razprava. To lahko naredite. Predlagajte, če boste dobili dvotretjinsko večino ste to sprejeli. V tem primeru so pa navodila izrecna, kar zadeva Poslovnik in uporabo in lahko govorite samo o tistem, kar je predmet razprave to se pravi člen in vložen amandma. Splošna razprava gospodje je bila na odboru, splošna razprava bi lahko tudi drugič bila ali pa kako drugače narejena samo pač je treba te stvari pravilno uporabiti. Obtoževati, da nekdo vodi sejo drugače kot drugi. Vodim jo po pravilih pa preberite si. Če protestirate proti mojemu vodenju dajte se sklicujete na določbo, na katero se to sklicujete ne nekaj pavšalizirati pa otepati na tak

Hvala lepa.

moja razprava je bila postopkovno neoporečna. Ne bom sedaj tukaj sebe branil, ker smo vsi videli kaj se je dogajalo in kako sem razpravljal. Bila je širša razprava gotovo v kontekstu, v katerem se je ta amandma vlagal, da rečem nekem vsebinskem kontekstu in političnem kontekstu. Drugič. v bistvu sem se tudi navodila, ki se ga kot pijanec plota državi gospod Tanko vsakič, da razpravljamo striktno in samo o o tem milimetru vsebinskega amandmaja, ki je na dnevnem redu sem se ga tudi držal. Govorim sem o zelo specifičnem amandmaju, ki ga je predlagatelj pred menoj pripravil. Jaz mislim, da tukaj ni nobenega vprašaja. Veliko vprašanje postopkovno pa je spoštovani predsedujoči kaj je bilo pa to sedaj?

ta Državni zbor je postal Teksas, kjer SDS lahko počne vse, kar hoče, vsi ostali se moramo pa do milimetra držati točke dnevnega reda. Včeraj smo imeli tak lep primer - gospod Doblekar, sem vesel, da je zdaj v dvorani -, ko je pri točki dnevnega reda širil in širil in širil razpravo, medtem ko je gospod Tanko sedel na »bini« in vsi smo lahko spremljali. Zdaj pa diametralno nasprotje, ko o nacionalnem programu za kulturo ne sme ob točki dnevnega reda član Odbora za kulturo razpravljati. To se dogaja, to so nova pravila in to je ta propad demokratičnega reda v ustanovi, ki bi morala biti prvi branik demokratične ureditve. Spoštovani podpredsednik, ni v moji jurisdikciji, da to naredim, ampak gospod Tanko si zdaj od vas zasluži enega, dva ali pa tri opomine. Hvala lepa za vaš postopkovni predlog. Tudi poslanec Tanko je v svojem postopkovnem predlogu opozoril na poslovnik, kar bi morala biti jasna navodila, kako držati. Kot sem pa rekel, se je zelo težko pogovarjati o nekem amandmaju, o neki vsebini in potegniti črto, kaj lahko sodi pod amandma

predsedujoči tisti, ki je, ko vodi sejo, odgovoren za razlago členov

razumeli tudi tako, da bi podelili opomin poslancu Tanku, ki si je drznil na koncu prhniti v nas: »Nismo na Metelkovi«. Ali je to imelo kakšno zvezo s čimerkoli? To je bila žalitev.

preblisk naj vas obsije, žarek spoznanja, no, da boste enkrat samkrat podelili opomin takrat, ko ga je treba podeliti, četudi poslancu Tanku. Zato predlagam, da mu ta opomin dejansko podelite. Hvala. lepa za vaš postopkovni predlog. Tega opomina mu sigurno ne bom podelil. Tu smo v Državnem zboru in poglejmo se tudi v ogledalo, kakšne vse izjave dajemo, ker mislim, da je zaskrbljujoče, da letijo take in drugačne pripombe, da temu tako rečem, v Državnem zboru. Potem pa ni čudno, pa ni čudno, da se to prenaša tudi med naše državljanke in državljane, da smo razdvojeni, sovražni in vse skupaj. Spoštovane kolegice in kolegi, prevzemimo tudi nase del odgovornosti. Jaz verjamem, da bo po 24. aprilu prišla mogoče neka druga vlada, ampak, glejte, če se enkrat ogenj zakuri in ga kurimo vsi skupaj, se zelo težko pogasi. In resnično vas kot kolegice in kolege prosim, preskočimo obdobje teh postopkovnih in če se strinjate, bi dal besedo gospodu Rajiću, ki se je prijavil za razpravo.

Spoštovana gospa poslanka, imate prav. In bomo to uredili, da gre iz postopkovnega, bo šlo iz skupne razprave. Imate prav in to je pač tudi

v primeru našega kolega Tanka živci postajajo tanki, predvsem ko gre za opozicijo. Ampak k sreči smo to obdobje sedaj končali in se lahko podamo v razpravo o amandmaju. Jaz bi ga v celoti pozdravil, amandma SD, ki je je časovno zelo široko obsegajoč. Gremo od prazgodovine do sodobnega časa in dobro je, da so povzeti artefakti kulturne dediščine, ki so bili investicijsko spregledani. Bi pa rad znotraj tega nekoliko širše komentiral, da vsi so za podpreti, vsi našteti, seveda, v enem amandmaju so in ne bodo se delili. Ampak zanimivo je ko pogledate samo artikulacijo oziroma je pa glede na ta pluralizem v katerega vsi dvomimo ko smo omenjali zakaj samo skeptični do podpore sami resoluciji je res za vprašat se ali bo v luči tega, ker vemo kako funkcionira sedanja klika, ali bo res, recimo, investicija v partizansko bolnico Franja enako zavzeto izpeljana kot investicija v, denimo, cerkev sv. Duha v Javorci ali pač da izberemo nek drug artefakt, ampak upam, da smo razumeli za kakšno dihotomijo tukaj gre. V tem smislu pa res bi mogoče rad odgovor gospe državnega sekretarke predvsem zaradi kot gre za ta amandma zaradi tega, ker so se ti dvomi v enakopravnost in v enake možnosti, ki so pač tu deklarativno navedene, so se porajali, ker se dobi vtis da so enake možnosti praktično dane samo enako mislečim. In tukaj bi rad nekaj več zagotovil, zlasti iz tega razloga ker, kot vemo, enkrat ko je resolucija potrjena v Državnem zboru, vsi akcijski dokumenti, ki ji sledijo in ki so operativno nadaljevanje cele zadeve praktično več nimajo nič z Državnim zborom in smo soočeni s tem, da pač vidimo kako se je ministrstvo, seveda pod diktatom vlade odločilo ali bo tako ali bo drugače. Torej, tu je nek moj pomislek, ker je res, da… Zakaj me skrbi pravzaprav, če ta amandma obvelja, kar bom jaz seveda in celotna skupina, Poslanska skupina SAB prispevali svoj glas. Ampak recimo kako se bo to nadaljevalo, tukaj pa edino če dobimo še dodatno besedo tukaj moram reči vedno prisotne gospe državne sekretarke, ker splošni ta duh ironije in zbadljivosti, ki je šprical iz velikokrat slišanih izjav ministra za kulturo pa moram poudariti, da se mi zdi, da je vsak tak spodrsljaj in ta grozni padec ritma in kulturnega kulturnega nivoja, gospa državna sekretarka vedno bila zmožna na nek način s svojo prisotnostjo vendarle popraviti in pač pokazati, da kot pravijo kolegi iz LMŠ nismo vsi isti. V vseh teh elementih, ki so navedeni v amandmaju meni se poraja še razmišljanje vrnitev na samo resolucijo kjer sem zaznal neko ideološko podstat, ki je ne sme biti v resoluciji. Namreč, vlada se menjajo, resolucija ostaja za neko daljše obdobje. In zato bi rada poudaril, da ravno čakam, iščem, želim si to besedo neke obljube tukaj pač prisotnih predstavnikov ministrstva,

navidezno deklarativno v eno smer, izvedbeno v drugo in vsakič je to bilo predvsem razočaranje za vse nas, ki smo pričakovali en bolj pošten ali bolj pluralen odnos. Če se pa vrnem, mogoče za konec, ne bom niti dolžil(?), ampak za konec bi pa rekel, da ta pluralizem, ki se ga tu navaja in seveda, ki je absolutno zaželen, ampak žal, bojimo se, da ni izvedljiv, da glede na vse to, kaj smo videli in na tudi, ko je šlo za vladne obiske, recimo in ko naš mariborski časnik Večer vpraša ministra za kulturo, ali bo dal izjavo, pa on reče, vam pa sploh ne, tako pljune tako izjavo, jaz ne morem drugače reči, kot da se mi zdi, da pluralizem, ki ga zagovarja,

Hvala lepa za besedo. Seveda se bom poskušala osredotočiti predvsem na odgovor, vendarle pa je treba tu podati en širši kontekst, kar zadeva samo področje Nacionalnega programa za kulturo oziroma kulturne dediščine. Kulturna dediščina je ena od prioritet, ki je vpisana v Nacionalni program za kulturo. Vemo, da so se sredstva v zadnjem obdobju izrazito reducirala in da so se v zadnjih letih, v zadnjem proračunu za leto 2021, izrazito povečala. To je zavest, da seveda brez tega, kar je naš narodni spomin in brez ohranjanja tega narodnega spomina, tudi tak narod nima prihodnosti in v tem duhu in tudi v duhu tega, da je to, kar obravnavamo danes, ima v naslovu nosi, izraz, Nacionalni program za kulturo, je seveda zelo utemeljeno, celo nujno, ker pač vemo, kaj beseda nacionalni pomeni, da je v sam NPK, v enega od štirinajstih ciljev, tudi vpisano narodna identiteta, ohranjanje narodne identitete in zavesti in da, če je to ideologija, je potem nekaj narobe z imenom samega dokumenta. Tako da, bi v tem duhu to debato začela na način, kot je povedal Boris Pahor, »Noben nacionalizem ni imeti svoj jezik, svojo kulturo in svojo identiteto.«, in v tem duhu se seveda Ministrstvo za kulturo, pod vodstvom dr. Simonitija in to zdaj seveda govorim tudi v imenu ministra oziroma izrekam izrecno izrecno tudi njegova stališča in povzemam tudi njegova stališča, je zavest, da je ohranjanje kulturne dediščine eden od temeljev, tako, kot sem argumentirala. To je v samem Nacionalnem programu za kulturo nekajkrat poudarjeno, izrazito tudi izpostavljeno v sami tabeli investicij in zato seveda nikakor ni argumentirano, da v tem pogledu minister za kulturo dosledno ne, se ne zaveda kulturne identitete na vseh nivojih, tako z vidika preteklosti, sedanjosti kot tudi prihodnosti. V tem duhu je Ministrstvo za kulturo tudi v preteklem letu izrazito podpiralo oziroma v letu 2020 in 2021, izrazito podpiralo vse postopke za vpis Plečnikove dediščine na UNESCOV seznam in kot veste, je bilo to tudi uspešno izpeljano. Tako da, se je UNESCOVA dediščina ali pa tisti, ki imajo, tisti kulturni spomeniki, ki imajo status, so označeni z evropskim znakom, dediščinskim, seveda imajo vedno prednost z dodatnimi točkami, na vseh razpisih. Poudariti pa je treba, da Nacionalni program za kulturo ni dokument, ni zakonski dokument v duhu, da bi lahko da bi lahko vključili v seznam tudi tiste objekte, ki niso v državni lasti. Temeljni dokument na področju kulture je ZUJIK, ki v 102. členu jasno definira, da se

ki je v zasebni lasti ali pa v lasti lokalnih skupnosti izvaja preko razpisov in pozivov. Pogoj je torej, da se nekaj… Primer, da bi vpisali v seznam, ki je naveden tukaj objektov, ki so bodisi v zasebni, lokalni lasti v sam NPK bi seveda pomenilo, da prejudiciramo financiranje teh objektov glede na nekatere druge objekte ali pa kulturne spomenike v lokalni ali zasebni lasti in seveda sistem krši ZUJIK. Dediščina živega srebra v Idriji, ki pa je v lasti Republike Slovenije pa je bila z amandmajem v predlog Nacionalnega programa za kulturo ustrezno zapisana. Toliko glede tega amandmaja.

in zato je seveda zelo nekorektno s strani aktualne Vlade, da nam je na mizo prinesla tako zelo ideološko obarvano resolucijo. To je pač dejstvo. Vse lepe besede so sicer super in oh in sploh fajn samo to je pač dejstvo. Nekorektno je namreč to, ker v tej resoluciji absolutno pozabljate na ambicioznost pri razmisleku po javnosti slovenske kulture in pa umetnosti v 21. stoletju skozi prizmo sodobnih tehnologij in pa tudi pravzaprav skozi prizmo aktualnih tudi covid razmer na to absolutno pozabljate. Pozabljate tudi na novo dobo umetniške forme in – dobro tam slovenski jezik tudi tisti del na te stvar pozabljate – to so nekatere stvari, ki jih je potrebno povedati tudi danes tukaj. Namreč, mnenja ali pa, da rečem kritike strokovne javnosti, ko jih človek prebere, spoštovana državna sekretarja, jaz bi se fejst nelagodno počutila na vašem mestu. Jaz razumem, da vi morate zagovarjati to, kar zagovarjate okej vsak se odloča kako bo zagovarjal nimam s tem nobene težave, ampak če bi meni recimo Sindikat Glosa, ki je reprezentativen sindikat na področju kulture in je nedvoumno strokovna javnost zapisal: »Sprejetje dokumenta bi zaustavili razvoj za 10 let rajši nič kot zanič.« in potem nadalje citiram: »Pišejo, da gre za nedopustno strankarsko ideološko propagando, ki želi zanikati deset, desetletij narodove kulture ter nas vrniti v zatohlost 19. stoletja v razmerja gospodarjev in hlapcev, kulturo laži, strahu in sprenevedanja.« konec navedka. Društvo slovenskih pisateljev pogreša jasno strategijo tudi Vloga knjižnic pravijo Združenja splošnih knjižnic je popolnoma spregledana tudi nenazadnje Institut Frana Ramovša. SAZU pravi, da osnutek ne predvideva pripravek novih temeljnih slovarjev in pa priročnikov za slovenski jezik, da o likovnih umetnikih niti ne začnem razpravljati, kar pišejo s področja vizualnih umetnosti. To so vse segmenti kulture, ki so v tej strategiji pač žal oziroma resoluciji spregledani in glede na to, da se dela za 8 let ni prav.

pa ga v tem pregledu ključnih investicij ni. Čeprav se je v prejšnji Vladi, da se razumemo, se pravi, v Vladi Marjana Šarca sprejel kulturni evro, tisti tako dolgo pričakovani zakon, ki je dal toliko in toliko denarja več tudi za kulturne investicije ali kakorkoli to imenujemo. Je pa zanimivo,

slovenske osamosvojitve, vendar bi bilo dobro pogledati, kateri muzeji že danes te vsebine ponujajo in kako jih ponujajo ter jih morda združiti ali pa, ne vem, tistim vsebinam in tistim muzejem, ki to že počnejo, dati toliko in toliko več denarja, da bodo lahko to delali bolj po okusu kogarkoli pač, da ne bom zdaj koga imenovala. Skratka,

amandma bo prispeval k temu, da se ne bo pozabilo Partizansko bolnico Franjo, da bo tam tudi ta sprejemno-informacijski center. Tisti, ki ste v zadnjem času bili tam, veste, da tam spodaj pač ni nič, in je to res treba urediti. Jaz sem prepričana, da tu verjetno ni nobenega poslanca, ki bi zaradi svoje ideologije nasprotoval takšnemu amandmaju, ki je korektno obrazložen in tudi korektno vložen. Torej, sama resolucija ima ogromno pomanjkljivosti. V njej je, žal, preveč ideologije, ki je nepotrebna v tem času, sploh glede na to, da se bo ta mandat čez dobra dva oziroma slaba dva meseca iztekel. In je to nekorektno, ker resolucija pravzaprav zavezuje naslednji dve vladi. Zato, kot sem povedala tudi v našem stališču, nič ne bo narobe, če to resolucijo še enkrat vrnemo v javno obravnavo, seveda z jasnim ciljem, da dobimo listino, za katero bo stalo pravzaprav več predstavnikov kulture, tudi umetnosti, in ki jo bodo posvojili kot svojo in na katero bodo ponosni. To bi se meni zdel dosežek, ki bi ga ta minister lahko storil. Vendar, žal, v duhu in naravi njegove nekulturnosti, domnevam, da bo zadeva šla kot valjar danes naprej in se bo razvila tako, kot se bo razvila, kar obžalujem. Hvala lepa.

Hvala lepa, predsedujoči. V svojem prvotnem odgovoru sem se želela držati predvsem vprašanj v zvezi z vloženim amandmajem. Glede na citate, ki so bili tu navedeni, pa mi dovolite, da reagiram. Prosila bi, če razpravljamo o dokumentu s področja kulture, da kulturno razpravljamo, ne glede na politično opcijo in razlike, in da se enako kulturno govori tudi o sedanjem ministru dr. Vasku Simonitiju. To bi zelo lepo prosila. V nadaljevanju pa bi poudarila sledeče. Citirani so bile navedbe Sindikata Glosa. Govorijo o ideološkosti in še vrsti drugih oznak.

sam naziv dokumenta, nacionalni program za kulturo. Je ideološko to, da govori o svobodi izražanja? Je ideološko to, da govori o dialogu? Je ideološko to, da govori o pomenu medijev, refleksije, avtorefleksije slehernega posameznika? Kaj je v tem dokumentu ideološkega? Skratka, ko bi bilo treba navesti en sam ideološki citat, ga v tem dokumentu ne morete najti, zato ker ta dokument ni normativni dokument, ne želi predpisovati, ker to ni njegova funkcija. Funkcija tega dokumenta je, da kulturi omogoča pogoje tako družbi kot posamezniku čim boljše pogoje za ustvarjanje. In to je vloga tega dokumenta. Pogoje za ustvarjanje in svobodo slehernemu posamezniku za ustvarjanje. In to, da se mu očita, da nima vizije, da ni vanj vključeno dejstvo kakšno umetnost bomo imeli, kako bo ta umetnost, kaj bo ta umetnost, na kaj se bo uprla, saj ravno v tem je princip in bistvo dokumenta, da pušča ustvarjalnosti svobodo. Da pušča umetnosti 21. stoletja, da ona sama išče načine in vsebine s katerim se bo izražala. Funkcija dokumenta pa je vzpostaviti vsem, ki na področju umetnosti, bodisi ljubiteljske bodisi seveda profesionalne, vrhunske, kot je tudi definiran status samozaposlenih, omogoči, da bo ta ustvarjalnost, da se bodo lahko ustvarjalno udejstvovali in da bo seveda to kar bodo počeli, dostopno širši javnosti. In navajati, da v dokumentu ni ničesar o tem kako naj bi, kako pritegniti v kulturo mlade, v tem dokument je med cilji, med štirinajstimi prvič izrazito zapisano sledeče. Dovolite mi samo, da navedem. Imam žal odprto na drugi strani. Je zapisano sledeče. Okrepiti vključenost prebivalstva v kulturno dogajanje, razvijati ljubiteljsko kulturo in zagotavljati kulturno umetnostno vzgojo kot vse življenjsko učenje, razvijati kulturno zavest in izražanje pri otrocih in mladih. In potem je pod poglavjem kulturno umetnostna vzgoja, ki je v tem, prav v tem predlogu NPK izrazito okrepljeno glede na predhodne, to še posebej razčlenjeno. Enako je bilo tukaj rečeno, da ni ničesar o festivalski dejavnosti. Pod poglavjem intermedijske umetnosti, je posebej, prav posebna točka in razvojni cilj spodbujanje festivalske dejavnosti. To je tudi eden od prvih nacionalnih programov za kulturo, ki prav posebej med prednostnimi cilji izpostavlja medresorsko povezovanje. Še več, prav to medresorsko povezovanje je bilo že udejanjeno v pogajanjih v okviru načrta za okrevanje in odpornost, kjer je kultura pod poglavjem kultura in turizem, torej povezovanje s turizmom in gospodarstvom, dobila dodatnih 47 milijonov evrov. Tako da, to so konkretna in resnična dejstva. Saj lahko očitamo in govorimo karkoli, lahko govorimo tudi o tem, da ni bilo širše javne razprave. Prvič se je nacionalni program za kulturo delal v mandatu dveh ministrov. Slišali smo tukaj, da naj bi bilo 90 % besedila

katerega je vpisano vse mogoče. Ja, kako, če je 90 % besedila ohranjenega s strani predhodnega, kot je trdil eden izmed poslancev, tako in tako bilo že pripravljenega? In še več podobnih kontradikcij in nekonsistentnosti smo seveda slišali tukaj. Po eni strani govorimo o tem, smo slišali, kako je epidemija izrazito prizadela kulturni sektor, po drugi strani se je pa očitalo, da je bil dokument vržen v predal in se dve leti ni nič naredilo. Dve leti je bilo potrebno spremljati epidemijo, spoštovane in poslanke in poslanci. Dve leti je bilo potrebno pripravljati ali pa leto, vsaj leto, nekaj več kot leto dni je bilo potrebno pripraviti načrt za okrevanje in odpornost, kako se bo kulturni sektor revitaliziral. In vse to delo je bilo vpisano in je vključeno v predlog, ki je pred vami. In vsi predlogi so vključeni. Tako, da bi resnično prosila, da govorimo o dokumentu, ki je tukaj pred nami vsemi, in ne o tem, kar bi kdo želel v dokumentu prebrati pa na določeni strani ni našel, čeprav je navedeno na kateri drugi strani, ali pa v dokumentu, ki bi ga pač kdorkoli izmed nas tukaj želel. To je dokument, ki je bil pripravljen s konsenzom najširše javnosti doslej. Predhodni minister je vzpostavil skupino in v dokumentu je jasno navedeno, da je bila izvedena serija delavnic po Sloveniji, na osnovi katere se je izoblikovalo 10 točk, ki naj bi bile ključne v novem predlogu dokumenta. In te točke so upoštevane v prednostnih ciljih, ki jih imate v nadaljevanju. S tem, da so prednostni cilji razširjeni na 14 točk zaradi pač seveda tako spremenjenih razmer epidemioloških, zaradi sprememb v proračunu, ki sem jih navedla v predhodni predstavitvi, zaradi uveljavitve Zakona o kulturnem evru. In če temu ministru seveda se očita, da bi skozi razpis prišli samo določeni projekti vsebinski, je res neverjetno, da je potem partizanska bolnica Franja na dvoletnem razpisu za kulturno dediščino prejela sredstva za obnovo strehe. Tako, da bi lepo prosila, da ne razpravljamo na način, da minister odloča o tem, kaj bo na razpisu odobreno in kaj ne. Na razpisu je odobreno tisto, kar je, kar ima ustrezno pripravljeno dokumentacijo, odobreno je tisto, kar strokovna komisija ovrednoti po jasno znanih in razpisanih kriterijih in, kot sem poudarila, UNESCO-va dediščina ima vedno na teh razpisih dodatne točke. Ni pa mogoče, ni pa mogoče mimo razpisov, tega ZUIK ne dopušča, mimo razpisov in pozivov preferirati določene projekte, ki so v lokalni ali zasebni lasti. In iz tega vidika ta predlog amandmaja ne more biti sprejet, ker ni zakonske podlage v ZUIK-u. Hvala lepa.

Eno kritiko ali pa poziv sem že uvodoma izrekel, da je tukaj torej, kar smo tudi že slišali, kar 38 naslovov iz strokovne javnosti opozorilo na kakšno od problematik ali pa pomanjkljivost tega zakona. Je pa morebiti ena stvar, ki jo je tukaj morebiti najbolj vredno izpostaviti, pa tudi eno razumevanje. Glejte, kultura kot delovna panoga so ljudje, so delavci, ki jo ustvarjajo.

V drugih panogah bržkone malce manj, ampak, to število je še oziroma ta procent je še vedno zelo visok. In, problematično je, da se je v tem, že v času te Vlade, ne samo nastajanju tega dokumenta, ta desetletna kontinuiteta sicer pogovarjanja o tej problematiki s samimi samozaposlenimi preko dialoških skupin, prekinila, s tem, ko je minister te skupine tako rekoč razpustil oziroma nista bili imenovani in je ta usmeritev, se pravi krčenja priložnosti za samozaposlene in za njihovo normalno življenje, socialno varnost in tako naprej, na področju kulture, je zaskrbljujoča, dokument pa, ki ga imamo pred sabo, pa je v njem zaznati eno določeno namero, da se to število ljudi samozaposlenih, za katere je torej socialno varstveno poskrbljeno in tako naprej, še krči in da se krči število organizacij v kulturi, nevladnih organizacij v kulturi, zlasti tistih v javnem interesu. Nacionalni program za kulturo, nekaj tako strateškega, bi moral vsebovat povečevanje v bistvu finančnih sredstev, progresivno povečevanje finančnih sredstev za te organizacije, ker roko na srce, na kulturnem zemljevidu so nevladne organizacije v Sloveniji tiste, ki stvari zares držijo držijo pokonci, so najboljši predstavitelji Slovenije v svetu in v končni fazi so tam zato, da v kulturi postorijo tistega, kar institucionalna kultura ne postori oziroma tisto, česar država ne naredi, tako kot na drugih področjih, na sociali, v humanitarnih organizacijah, recimo, nevladne humanitarne organizacije naredijo v socialni državi tisto, česar država ne naredi in v kulturi je stvar podobna. Tako da, na vprašanje sekretarke, kako v kulturo pritegniti mlade, imam zelo preprost odgovor. Če želimo, da se mladi vključujejo v kulturo, da jo vzamejo resno, da prispevajo kulturni krajini, da postanejo kulturniki in umetniki, kaj je treba za njih poskrbet? Treba je poskrbet za njihovo socialno varnost, tudi, če so samozaposleni v kulturi. Če so samozaposleni v kulturi tako, da imajo plačane prispevke, / znak za konec razprave/ da imajo priložnost, da imajo spodbudno okolje, priložnosti, v katerih lahko ustvarijo, ne glede na to, na katerem področju na katerem področju to počnejo. Zdaj, pričujoči dokument pa je diametralno nasprotje ustvarjanja prijetnih okoliščin, ustvarjalnih in socialno varnih okoliščin za mlade kulturne ustvarjalke in ustvarjalce.

Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Spoštovani kolegice in kolegi! Tistim, ki ste izrazili podporo temu amandmaju se lepo zahvaljujem. Upam, da bo na plenarnem zasedanju ob glasovanju dobil dovolj zadostno podporo. Bi se pa rad odzval na stališče državne sekretarke za kulturo, ki je utemeljila, po moje, povsem napačno, zakaj se ta amandma ne more podpreti. Namreč, Nacionalni program za kulturo opredeljuje nacionalno politiko na enem specifičnem področju, v tem primeru na področju kulture, in je ta dokument v korelaciji tudi s kulturno politiko na lokalni ravni. Zato, kot rečeno, argument državne sekretarke, da v Nacionalni program ne sodijo spomeniki v lokalni ali zasebni lasti, ne zdrži in stoji na zelo, zelo trhlih nogah. Dejstvo namreč je, da tudi Zakonodajno-pravna služba ni imela pripomb v zvezi s tem amandmajem, celo več, na seji Odbora za kulturo mi je predstavnica Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora dejala, da bomo lahko ta amandma kot poslanska skupina vložili tudi za obravnavo na plenarnem zasedanju Državnega zbora. Nacionalni program in 102. člen Zakona o javnem interesu na področju kulture se ne izključujeta, ponavljam se ne izključujeta kot pravi državna sekretarka, temveč se dopolnjujeta. Če je kulturna dediščina ena izmed prioritet, kot je bilo prej rečeno, pričakujem, da boste tako ministrstvo za kulturo kot koalicija ta amandma podprla, saj v nacionalni program uvršča nekaj kar ima evropsko, svetovno in izjemno univerzalno vrednost. Lastništvo spomenikov je tu drugotnega pomena. Amandma je, kot rečeno, korektno vložen in ni v nasprotju z zakonom. Nacionalni program in zakon se, kot rečeno, ne izključujeta, saj bosta lahko na ministrstvu za kulturo uporabili iz 102. člena tako poziv imetniku takega spomenika kot tudi javni razpis. Dejstvo pač je, da nočete v koaliciji podpreti tega amandmaja samo zato, ker sem predlagatelj tega amandmaja opozicijski poslanec in nisem član te koalicije. Jaz verjamem, da če bi brez teh folklornih predsodkov trezno razmišljali o tem predlogu bi ga prav gotovo soglasno podprli. Hvala lepa.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 O amandmaju bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali danes v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložil poslanec Danijel Krivec. Predlog zakona je na 64. nujni seji, 15. februarja 2022, obravnaval Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo kot matično delovno telo. Ker po končani razpravi odbor členov predloga zakona ni sprejel je bila druga obravnava predloga zakona na seji delovnega telesa končana. Besedo dajem predstavnikom poslanskih skupin za predstavitev stališč. Nataša Sukič nam bo predstavila stališče Poslanske skupine Levica. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoči. Lep pozdrav! Že v prejšnjem predlogu novele Zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij s katerim je bil podeljen status Mestne občine občini Krško smo opozorili, da bo sprejem takšne novele sprožil val novih predlogov za mestne občine. Z neupoštevanjem zakonskih pogojev je Državni zbor na ta način dal jasen signal, da je vsaka občina lahko mestna občina.

V zakonodajni proceduri pa je tudi zakon, ki bi podelil status mestne občine Škofji Loki. Z vsemi temi predlogi se totalno degradira status mestne občine. Najbolje da kar vsem občinam podelimo status mestne občine, pa bo končno mir, ne pa da se vsakič ob zaključkih mandatov ubadamo s tovrstnimi obvoznicami mimo veljavne zakonodaje. S predlogom sprememb zakona o ustanovitvi občin imamo v Levici težave iz preprostega razloga, ker občine Brežice, Trbovlje in Zagorje ne izpolnjujejo zakonsko določenih pogojev v 16. členu Zakona o lokalni samoupravi za dosego statusa mestnih občin. Nobena od teh občin ne dosega minimalnega števila prebivalcev, to je 20 tisoč, niti zakonsko predpisanih delovnih mest, torej 15 tisoč. Podobni predlogi so se v preteklosti že pojavljali in Državni zbor jih je dosledno zavračal, ker pač niso bili izpolnjeni zakonski pogoji. Prav pred nekaj meseci je Državni zbor zavrnil tudi amandma, da bi Brežice pridobile status Mestne občine. No, zdaj pa smo imeli taisti predlog ponovno na mizi. In ni prav dosti manjkalo, da bi tokrat odbor svojo odločitev spremenil in bi Brežicam ta status tudi podelil. Sprenevedanju nekaterih poslancev ni videti konca. Ali se je morda v treh mesecih kaj radikalnega zgodilo, spremenilo? Se je v Brežicah čez noč čudežno povečalo število prebivalcev? So se ekspresno odprla nova delovna mesta? Seveda ne. Spremenilo se je le to, da smo nekaj mesecev bliže volitvam, da so volitve pravzaprav za prvim ovinkom. Na tej točki bi se morala vsakršna debata o tem predvolilnem skakanju s predlogi novih in novih mestnih občin končati. Taki predlogi sploh ne bi smeli iti v proceduro. Je pa to vsaj priložnost za resno opozorilo o podnormiranosti ureditve mestnih občin. Vemo, status mestne občine ni podeljen zaradi regionalnega prestiža, temveč gre za mestna naselja, ki zaradi svojih urbanističnih značilnosti potrebujejo drugačno ureditev, drugačne pristojnosti kot druge občine. Zato bi bilo treba v zakonu natančneje določiti naloge iz državne pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mest. Mestne občine se zaradi večjih mestnih naselij soočajo s specifičnimi problemi, kot so javni promet v mestih, slabša kakovost zraka, velika poraba energije, povečano število posegov v prostor in tako naprej. Za reševanje teh problemov se povečuje administrativna, stroškovna, investicijska in razvojna obremenjenost mestnih občin. Vse skupaj torej resno kliče po spremembi zakonodaje v zvezi z nalogami in pristojnostmi mestnih občin. V kombinaciji s sprejetjem pokrajinske zakonodaje bi tako končno uredili lokalno samoupravo v Republiki Sloveniji, kar bi omogočilo tudi lažjo preverbo, ali kvantitativni pogoji za ustanovitev mestne občine še ustrezajo razvoju naselij in občin v Republiki Sloveniji. Ker zaenkrat tega nimamo, sama podelitev statusa novim mestnim občinam ne prinaša potrebnih kvalitativnih sprememb. Rokohitrske akcije tega problema seveda ne morejo razrešiti, zato v Levici tovrstnim predlogom vsakokrat dosledno nasprotujemo. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Blaž Pavlin bo predstavil stališče Poslanske skupine Nove Slovenije – Krščanskih demokratov. **BLAŽ Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem! Danes, žal, ne bomo odločali o Predlogu zakona o spremembah Zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij, ki ga je vložil poslanec Danijel Krivec. S predlogom zakona bi status mestne občine podelili Občini Brežice. Predlog na matičnem delovnem telesu, žal, ni prejel zadostne podpore. Poslanca Nove Slovenije sva predlog, da se status mestne občine podeli Občini Brežice, podprla, saj sva prisluhnila in pritrdila argumentom predlagatelja, pa tudi županu Občine Brežice. Župan Občine Brežice Ivan Molan je v predstavitvi argumentov za dodelitev statusa mestne občine poudaril, da ima mesto in občina Brežice izjemen geostrateški položaj z več kot deset kilometri državne meje z Republiko Hrvaško, je istočasno zunanja meja schengenskega območja. Na območju občine ima sedež 29 institucij državne uprave, pa tudi številne institucije regijskega pomena. Med njimi ima v mestu Brežice sedež Splošna bolnišnica Brežice in Posavski muzej Brežice. V občini leži edino slovensko vojaško letališče Cerklje ob Krki, ki je delno pripravljeno tudi za potrebe Nata. Brežice se nahajajo tudi v neposredni bližini Nuklearne elektrarne Krško. Občina Brežice že danes opravlja nekatere razvojne in upravne funkcije, ki naj bi jih izvajala mestna občina.

ki ima najmanj 20 tisoč prebivalcev in 15 tisoč delovnih mest ter je v gospodarsko kulturno in upravno središče širšega območja. Že v preteklosti si je Občina Brežice prizadevala pridobiti status mestne občine, vendar v svojih prizadevanjih ni bila uspešna, čeprav izpolnjuje podobne pogoje kot nekatere druge mestne občine oziroma je večja tudi po številu prebivalcev kot tudi po površini nekaterih mestnih občin na primer Mestne Občine Ptuj, Murska Sobota ali Slovenj Gradec. Z vidika enake obravnave v Novi Sloveniji ocenjujemo, da Občina Brežice pogojno izpolnjuje zakonske pogoje za podelitev statusa mestne občine, pri čemer bi morali v primeru Občine Brežice upoštevati tudi njeno vlogo obmejne občine ter pojem pomen pomen njenega razvojnega potenciala v somestju treh posavskih občin, ki so si razdelile številne upravne, gospodarske, zdravstvene, izobraževalne, kulturne, gospodarske, turistične in druge funkcije. Med ključnimi argumenti za podporo predlogu zakona s strani Nove Slovenije tudi uresničevanje decentralizacije kot enega od temeljnih načel lokalne samouprave. Poslanca Nove Slovenije sva predloga zakona, ki bi podelil status mestne občine Občini Brežice na matičnem delovnem telesu podprla, vendar pa predlog ni dobil zadostne podpore. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Mag. Andrej Rajh bo predstavil stališče Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek. Izvolite. Spoštovani podpredsednik, kolegice poslanke in poslanci! Lokalna samouprava ima velik pomen za ljudi saj jim v razmerju do države omogoča določeno stopnjo neodvisnosti. Odločanje na ravni občine je ljudem bližje kot odločanje na državni ravni, saj gre praviloma za zadeve, ki se jih bolj neposredno zadevajo in jim posledično bolje poznajo, zato je še toliko bolj pomembno, da imamo v Sloveniji razvito močno lokalno samoupravo v službi občanov. V Stranki SAB se zavedamo, da je za kvaliteto življenja državljank in državljanov ključnega pomena kakovostno in učinkovito delovanje lokalne samouprave. Zavzemamo se, zato za zmanjšanje števila občin in sicer na način, da dobijo več pristojnosti in več odgovornosti. Kot zagovorniki regionalnega razvoja podpiramo tudi razvoj in rast slovenskih mest. Pred kratkim je bil v Državnem zboru sprejet tudi zakon v skladu se je status mestne občine podelil tudi Občini Krško. Ob tem smo se v SAB zavzemali, da bi tak status podelili tudi Občini Jesenice saj smo v njej prepoznali potencial, ki se kaže v razvoju občine. Poleg tega pa je Gorenjska dejansko edina regija, v katerih ima zgolj ena občina status mestne občine. Ker smo danes praktično že v predvolilnem obdobju niti ne preseneča dejstvo, da predloga za ustanovitev mestnih občin, kar dežujejo. Ne moremo se otresti občutka, da gre zgolj za poskus razdeljevanja predvolilnih bombončkov z namenom pridobivanja političnih točk. Kot navajajo v Združenju mestnih občin Slovenije morajo mestne občine z manj sredstvi zagotavljati nesorazmerno večji obseg storitev, zato se nam tukaj postavlja vprašanje ali so občine kot je denimo Občina Brežice sposobne zagotavljati tak obseg storitev, zato je torej še posebej pomembno, da se pri vsakem takem predlogu dobro pretehta ali občina, ki se poteguje za pridobitev status mestne občine resnično izpolnjuje zakonsko določene pogoje. Močna lokalna samouprava se ne meri zgolj z številom mestnih občin v državi. Na tem mestu je potrebno več dejavnikov,

Prav tako bi si želeli, da bi v Državnem zboru potekala razprava, kako bi občine poslovale boljše in racionalnejše. Samo na tak način bodo lahko občine zagotovile dober in kvaliteten servis za ljudi

Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Gospe poslanke, gospodje poslanci. Na 86. izredni seji novembra lani smo obravnavali predlog novele Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij s predlogom, da občina Krško postane mestna občina. Predlog je bil sprejet, čeprav občina Krško za kaj takega ne izpolnjuje nobenega pogoja. Od takrat pa do danes so se pojavili še trije novi predlogi v zakonski obliki ali pa v obliki amandmajev (Brežice, Trbovlje in Zagorje ob Savi) s skupno značilnostjo neizpolnjevanjem osnovnih zakonskih pogojev za podelitev status mestne občine. V Sloveniji imamo trenutno 12 mestnih občin. Skoraj polovica, pet med njimi je takih, ki ne izpolnjujejo zakonskih pogojev za ustanovitev mestne občine. To so Slovenj Gradec, Murska Sobota, Nova Gorica, Ptuj in po zadnji spremembi tudi Krško. Ustavna zasnova mestne občine temelji na predpostavki, da v Sloveniji soobstajata dva tipa občin, navadne in mestne in da naj bi slednje, mestne torej, imele več pristojnosti, vendar ustavna norma zaradi pomanjkljive idejne zasnove nikoli ni bila izpeljana. Mestna občina lahko opravlja kot svoje tudi z zakonom določene naloge iz državne pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mest. To pomeni, da je mogoče na mestno občino z zakonom prenesti samo tiste naloge, ki se nanašajo na mesto kot večje urbano naselje. Čeprav so lokalne zadeve, denimo, srednje velikega mesta po svoji vsebini, količini, raznolikosti in intenzivnosti povsem drugačne kot lokalne zadeve manjše podeželske občine, gre za zadeve skupnega, torej javnega pomena za življenje in za delo prebivalcev v lokalni skupnosti. Dosedanji zakonodajni poskusi, s katerimi so se opredeljevale dodatne naloge oziroma pristojnosti mestnih občin, so bili neuspešni predvsem iz dveh razlogov. Pri prenosu pristojnosti na mestno občino gre za tiste državne naloge, ki se nanašajo na razvoj mest, ne pa za kakršnekoli druge državne naloge. Pri poskusih širitve pristojnosti mestnih občin ni bilo mogoče opredeliti, katere državne naloge in v kakšnem obsegu so po svoji naravi takšne, da jih je mogoče prenesti kot izvirne zgolj na mestne občine in pri tem opraviti jasno razmejitev s tistimi nalogami, ki jih morajo opraviti državni organi. Približno mesec dni po zadnji spremembi zakona je bil torej v zakonodajni postopek vložen predlog, da se status mestne občine dodeli tudi občini Brežice. Mesto Brežice je imelo ob koncu leta 2020 po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije 6 tisoč 843 prebivalcev, kar je daleč od v zakonu zahtevanih 20 tisoč. Občina Brežice pa je imela novembra 2021 7 tisoč 473 delovnih mest, kar je tudi veliko manj od zahtevanih 15 tisoč, kolikor je določeno v Zakonu o lokalni samoupravi. Ugotovimo lahko, da oba bistvena pogoja nista dosežena. Občina Brežice torej ne izpolnjuje zakonskih pogojev za dodelitev statusa mestne občine. V celotnem procesu se je kot najpomembnejši argument v prid predlogu ponovno pokazalo argumentiranje z odločitvenimi zablodami, ki so bile storjene pred 28 leti,

Licitiranje o tem ali upoštevati veljavne zakonske določbe ali ne, je za to popolnoma neustrezno. V brežiškem primeru licitacija za las ni uspela. Na Odboru za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je bilo 8 za in 8 porti. Na obzorju pa se kaže že nova licitacija, tista Škofjeloška. Ali bo takrat kaj drugače? To pa bomo videli. Hvala lepa.

Hvala za besedo, spoštovani podpredsednik. Kolegice, kolegi, vsem skupaj lep pozdrav! Občina Brežice je v skladu, ki ga določa sam Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij pravilno vložila svojo pobudo oziroma zahtevo o statusu Mestne občine Brežice. Dejstvo je, da je Občina Brežice med slovenskimi občinami po velikosti na 14. mestu s skoraj 25 tisoč prebivalci. Prav tako je po številu prebivalcev občina na 13. mestu. Skratka, gre za veliko občino. Dejstvo je tudi, da imamo po sedanjem zakonu o ustanoviti občin ter o določitvi njihovih območjih mestne občine, ki ne izpolnjujejo pogojev oziroma kriterijev za dodelitev statusa mestne občine ne glede na to ali govorimo o številu prebivalcev ali pa o njihovi velikosti. Dejstvo pa je, da je danes na žalost zakon pred zaključkom, kajti glasovanje na matičnem delovnem odboru je pokazalo glasovanje 8 proti 8, kar pomeni, da je postopek postopek končan in v tem trenutku nimamo možnosti, da bi glasovali o tem ali se Brežicam podeli status mestne občine. Dejstvo pa je in na to smo v Posavju zelo ponosni, da si že dolgo prizadevamo za svojo pokrajino. Župani v preteklosti, poslanci v preteklosti, regijska razvojna agencija, vsi skupaj so oziroma smo sodelovali tudi v tej dobrobiti, da bi Posavje končno dobili svojo regijo oziroma svojo pokrajino. In zato sem kot nekdo, ki prihaja iz Posavja, zelo vesel, da nam je pred parimi meseci uspelo tisto kar so nekateri v Posavju dolgo čakali, da imamo glede na to kar se dogaja predvsem v Državnem svetu, ko želijo ustanoviti pokrajine okoli mestnih občin, pogoj da tudi mi dosežemo svojo pokrajino. Kajti v Državnem zboru smo na predlog našega poslanskega kolega Dušana Šiška sprejeli Zakon o ustanoviti občin ter o določitvi njihovih območij in Občini Krško podelili status mestne občine. Moram priznati, da sem vesel za ta zakon tudi iz tega stališča, ker smo vsi posavski, ne samo župani, predvsem pa poslanci sodelovali in delovali enotno. Skratka, kljub temu, da danes ne moremo odločati o tem ali bodo Brežice dobile status mestne občine, imamo v Posavju že vse pogoje, da Posavje ostane in postane samostojna pokrajina. Hvala.

Spoštovani podpredsednik, hvala lepa. Kolegice, kolegi. Stihijsko poseganje na vsa področja družbenega življenja je stalnica vse od trenutka, ko je ta vladna koalicija prevzela oblast. Seveda je bilo samo vprašanje časa kdaj bo segla tudi na področje lokalne samouprave. Čemu pripisati zamisel stranke SDS, da je prav zdaj nujno status mestne občine podeliti Brežicam. Ne sicer z argumenti na podlagi zakonskih kriterijev, ampak z nekimi drugimi, kot na primer,

Mestnih občin, ki ne izpolnjujejo zakonskih meril, imamo že zdaj kar nekaj, tudi zato, ker zakonodaja terja izpolnjevanje nekaterih popolnoma neživljenjskih pogojev, kot na primer, da mora samo mestno naselje šteti najmanj 20 tisoč prebivalcev, da naj občina premore najmanj 15 tisoč delovnih mest. To so pač pogoji za kakšno bistveno večjo državo z bistveno večjimi mesti, kot jih premoremo v Sloveniji. Tisto, kar pri predlogu podelitve statusa Mestne občine Brežice bode v oči je, da predlagatelji pri tem ne zasledujejo nobene strategije, nobenega razmisleka, kaj želimo s tem doseči, ampak preprosto, ker so se tako odločili. Ker ne dolgo nazaj je status mestne občine pridobilo Krško, to pa je sosednja občina. Že res, da tudi Krško ne izpolnjuje vseh zakonskih kriterijev, prepričalo pa je dejstvo, da je Posavje potencialno lahko v prihodnje pokrajina, kadarkoli že jih bomo uspeli oblikovati. In Krško je vendarle lahko gospodarsko, kulturno in upravno središče regije oziroma morda bodoče pokrajine, predlagatelji pa prav takšno vlogo pripisujejo tudi Brežicam, ki mejijo na Krško. Po tej logiki sta torej obe občini gospodarsko, kulturno in upravno središče Posavja. To ne gre skupaj. In kaj na to porečejo Domžale, Idrija, Jesenice, Kamnik, Piran, Radovljica, Ravne na Koroškem, Škofja loka; občine, ki so v preteklosti ne le izrazile interes, pač pa so bile že v postopkih za pridobitev statusa mestnih občin. V Poslanski skupini LMŠ nas je 14 poslancev in vsak izmed nas, če še ne prihaja iz mestne občine, bi lahko predlagal takšen status za svojo občino. In sam sem tak predlog vložil, da se status mestne občine podeli Zagorju ob Savi, ker nič manj ne izpolnjuje pogojev, kot Občina Brežice in z vsemi argumenti se ima za gospodarsko, kulturno in administrativno središče Zasavske regije, v prihodnje morda Zasavske pokrajine. In hkrati se je pojavil še predlog, da se status mestne občine podeli Trbovljam, tudi z enakimi upravičenimi argumenti. Oba predloga sta bila zavrnjena, zavrnjene pa so bile tudi Brežice, ampak ta primer je pokazal, da moramo na področje lokalne samouprave posegati premišljeno, vedeti, kaj sploh hočemo doseči. V LMŠ ne nasprotujemo, da se v prihodnje status mestne občine morda podeli še kakšni občini. Interes občin namreč obstaja, po navadi s konsenzom občinske politike. V Zagorju, na primer, je občinski svet tak interes v zelo kratkem času izrazil kar dvakrat, bomo pa v LMŠ takoj po volitvah sprožili postopek za ustrezno prilagoditev zakonodaje in zagovarjali strateške interese in zdravo pamet, v sozvočju z željo ljudi na posameznih območjih. Hvala lepa. Soniboj Knežak bo predstavil stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. Izvolite. **SONIBOJ Hvala, predsedujoči. Spoštovani kolegice, kolegi! Z lani vloženim in sprejetim Zakonom o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij s ciljem, da se Občini Krško spremeni status v mestno občino, je bil spuščen duh iz steklenice. Po Krškem je bil v zakonodajni postopek vložen še predlog zakona, na podlagi katerega bi Državni zbor status mestne občine podelil še Občini Brežice in Škofji loki. Na sami seji, kjer smo obravnavali omenjeni zakon, sta bila vložena tudi dva amandmaja, sicer, občini, ki prav tako, kot že omenjene, ne izpolnjujejo povsem pogojev, so pa bile dane pobude s strani občinskih svetov, tako za Občino Zagorje, kot tudi Trbovlje. Na matičnemu odboru predlog, da se Občini Brežice podeli status mestne občine ni dobil podpore, zato se danes v bistvu lahko pove naslednje mnenje. Prav tako sta bila zavrnjena tudi oba predloga v obliki amandmajev za mestno občino Trbovlje in Zagorje. Opozorila s strani Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora so resne in se vežejo na zakonske okvire in pogoje kdaj se status mestne občine lahko podeli. Tudi kritična razprava o predlogu novele zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij na odboru se je v bistvu nanašala na neizpolnjevanje zakonskih določil zakona o lokalni samoupravi. Določba 16. člena zakona o lokalni samoupravi se namreč glasi: zakonom se lahko občini podeli status mestne občine, če je na njenem območju mesto, ki ima najmanj 20 tisoč prebivalcev in 15 tisoč delovnih mest ter je gospodarsko, kulturno in upravno središče širšega območja. Neživljenjsko in tudi dvomim, da sploh obstaja občina z 20 tisoč prebivalcev, ki ima kar 15 tisoč delovnih mest. Še vedno imamo namreč zakon o lokalni samoupravi iz leta 1993. Z večjimi ali manjšimi spremembami in dopolnitvami smo prišli do zakona o lokalni samoupravi S, da smo pri noveli S še ni tako velik problem. Problem je v tem, da se od leta 1993, ko je bil osnovni zakon sprejet marsikaj spremenilo. To se odraža tudi v naslednjih številkah. Iz 62 družbenopolitičnih skupnosti je bilo leta 1994 ustanovljeno 147 občin. Ko je enkrat duh ustanavljanja občin ušel iz steklenice se je ta številka povzpela na 212. Takrat leta 1994 so bile ustanovljene tudi mestne občine. Tudi razprava na matičnem odboru je pokazala, da je res že čas, da naredimo tudi zakonodajne korake, ki bi jasneje določali naloge pristojnosti in financiranje občin ter pogoje, ki jih morajo občine izpolnjevati za dodelitev statusa mestne občine. Spoštovani kolegice in kolegi! V 30. letih samostojne Slovenije se je marsikaj spremenilo, to pa se odraža tudi na lokalni ravni. Gospodarski trendi in s tem propad marsikaterih nekoč močnih gospodarskih industrijskih središč so pustili veliko rano v marsikaterem lokalnem okolju. In prav ta propad ali opuščanje posameznih panog se odraža tudi na lokalnem nivoju v številnih okoljih, tudi v Zasavju. Se pa posamezna lokalna okolja prebujajo, kar je več kot spodbudno. Razvoj usmerjajo v nova delovna mesta, podjetniško razmišljanje daje nove gospodarske zagone, kar je posebej v regijah, ki so v fazi prestrukturianja in iskanja novih poti in možnosti razvoj dober kazalnik. Razveseljiv je tudi podatek, da si prizadevajo povečati in obnoviti tudi stanovanjsko infrastrukturo s katero bi prebivalce, predvsem mlajše zadržali doma. Tako je tudi v občini Trbovlje, ki je upravno, gospodarsko in kulturno središče zasavske statistične regije. Število delovnih mest se je zmanjšalo, postopoma tudi število prebivalcev. Na drugi strani pa so se posamezna lokalna okolja krepila zaradi bližine, na primer Ljubljane ali drugih centrov, kjer se število delovnih mesti ni tako zmanjšalo oziroma so si sta okolja zaradi bližine prometni poti, kot je na primer bližina avtocestnega križa bistveno hitreje opomogla. Središča za delovnimi mesti so se z nekaterim nekoč časovno oddaljenim krajem približala na sprejemljiv in nenazadnje udoben potovalni čas. Ker vsi ugotavljamo, da se je v 30. letih marsikaj spremenilo in da marsikatera zakonodaja ne sledi spremembam in razvoju bomo morali ugrizniti tudi v to kislo jabolko, ki se mu reče ureditev lokalne samouprave. Še vedno smo brez pokrajin, ki so, mimogrede, tudi ustavna kategorija, ki bi opravljale lokalne zadeve širšega regionalnega pomena. A tudi tu se zatika pri številkah in imenih. Veliko izziva in dela torej za bodočo vlado. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. V skladu z razlago Komisije za Poslovnik z dne 9. decembra 2009 Državni zbor ugotavlja, da je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in prekinjam 95 izredno sejo, ki jo bomo z glasovanji nadaljevali ob 15. uri. Hvala lepa.

Spoštovane kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje, nadaljujemo s prekinjeno sejo zbora.

dnevnega reda. Prehajamo na glasovanje zbora o predlogih odločitev. Poslanke in poslance prosim, da preverite delovanje glasovalnih naprav. Nadaljujemo s prekinjeno **3. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo predloga Zakona o interventnih ukrepih za podporo trgu dela** v okviru nujnega postopka. Ker matično delovno telo k predlogu zakona ni sprejelo nobenega amandmaja in ker amandmaji h končni določbi niso bili vloženi, prehajamo na tretjo obravnavo predloga zakona, to je na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo.

7. (Za je glasovalo 53.)(Proti 7.) Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo s prekinjeno **4. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo predloga Zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov** v okviru nujnega postopka. Nadaljujemo z drugo obravnavo, to je z odločanjem o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 21. februarja 2022, ki je objavljen na e-klopi. Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanske skupine SAB k 4. členu. Glasujemo.

Če bo ta amandma sprejet, postaneta amandma poslanskih skupin SDS, NSi in Konkretno in amandma Poslanske skupine nepovezanih poslancev k istemu členu pod številko 2 in 3 brezpredmetna. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o amandmaju poslanskih skupin SDS, NSi in Konkretno k 5. členu pod številko 2. Če bo ta amandma sprejet, postane amandma Poslanske skupine nepovezanih poslancev k istemu členu pod številko 3 brezpredmeten. Glasujemo.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

in ko so cene energentov poletele v nebo in smo v Levici na to opozarjali, sklicali nujno sejo in niste nas poslušali, da bi ukrepali. Opozicija je potem vložila svoj zakon, ki bi na pravičen način pomagal ljudem. Niste nas poslušali. Zdaj je pred nami zakon, ki ni najbolj pravičen. Veseli sicer smo, da smo nekako se pregrizli, in da ste do tega, da ste sprejeli en naš amandma, ki izenačuje torej tista gospodinjstva, ki so bila nepravično obravnavana kot poslovni odjemalci s tistimi, z ostalimi gospodinjstvi zato, da ljudje ne plačujejo dvakrat ali pa trikrat višje cene energentov. Ampak to ni dovolj. v Levici smo predlagali tudi druge amandmaje, ki bi ta zakon popravili na način, da bi bil res pravičen. Predlagali smo, da bi stopil v veljavo 15 dni po njegovem sprejetju, ko bi ljudem lahko še Konkretno pomagali. Ne, tudi to ni šlo skozi. Vi boste izplačali to pomoč v višini 150 evrov 9 dni pred volitvami. Vsak si naj sam razloži zakaj. Potem smo predlagali, da popravite tiste ciljne skupine, ki bodo prejemniki, da bo res pravično, da pogledate realne dohodke gospodinjstev, ne pa, da kar vse po čez enim, ki res pomoč potrebujejo, ne rečem, da ne, in enim, ki je ne, ampak je njihova zasluga samo ta, da imajo dovolj veliko družino, se pravi, dovolj otrok, ča četudi gre za ministre, poslance, itn., kar je nezaslišano. Mnogi, ki pa so pomoči res potrebni, na minimalnih plačah, pa recimo ne bodo prejeli. In tretja stvar, ki je problematična je, da jemljete denar iz podnebnega sklada, sklada, ki je namenjen pravičnemu zelenemu prehodu in ni namenjen socialnim korektivom oziroma lahko je namenjen boju proti energetski revščini, če to delaš na sistemski, sistematični način, kar pa enkratna pomoč ni. Zaradi vseh naštetih razlogov pač zakonu ne bomo nasprotovali v imenu najrevnejših, ki to pomoč vendarle potrebujejo, podprli, podpreti pa takšne očitne predvolilne manipulacije tudi ne moremo. Hvala lepa. **PREDSEDNIK

– z drugo obravnavo Predloga zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu v okviru nujnega postopka.** Nadaljujemo z **drugo obravnavo**, to je z odločanjem o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 21. 2. 2022, ki je objavljen na e-klopi. Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanskih skupin LMŠ, SD in SAB k 2. členu. Glasujemo.

Prehajamo na **tretjo obravnavo** predloga zakona. Ugotavljam, da k predlogu zakona za tretjo obravnavo ni bilo vloženih amandmajev. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista obvestili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih v drugi obravnavi, predlog zakona neusklajen. Prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo.

Nadaljujemo s **prekinjeno 5. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju investicij v okviru nujnega postopka.** Ker k drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi prehajamo na tretjo obravnavo predloga zakona to je na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista obvestili, da bi bil, zaradi amandmajev sprejetih na matičnem delovnem telesu predloga zakona neusklajen.

Nadaljujemo s **prekinjeno 6. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah Zakona o zdravstveni inšpekciji v okviru skrajšanega postopka.** Ker matično delovno telo k predlogu zakona ni sprejelo nobenega amandmaja in ker amandmaji h končni odločbi niso bili vloženi prehajamo na tretjo obravnavo zakona to je na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo.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

Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista obvestili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih v drugi obravnavi, predlog zakona neusklajen. Prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo.

nihče. (Za je glasovalo 84.) (Proti nihče.) Ugotavljam, da je zakon sprejet. V zvezi s to točko dnevnega reda Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide, kot matično delovno telo, predlaga zboru, da na podlagi drugega odstavka 153. člena Poslovnika zbora sprejme naslednji sklep: »Zakonodajno-pravna služba pripravi uradno prečiščeno besedilo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.« Glasujemo o tem predlogu

**Nadaljujemo s prekinjeno 8. točko dnevnega reda – tretja obravnava Predloga zakona o dopolnitvi Zakona o nadzoru državne meje, v okviru skrajšanega postopka.** Ker matično delovno telo k predlogu zakona ni sprejelo nobenega amandmaja in ker amandmaji, k prehodnima in končni določbi niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo.

**Nadaljujemo s prekinjeno 10. točko dnevnega reda – prva obravnava Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu.** Prehajamo na odločanju o naslednjem predlogu sklepa: »Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu je primeren za nadaljnjo obravnavo.«

sploh, če pogledamo, kakšne manipulacije se dogajajo z frekingom. Petkrat – petkrat – smo se borili za to, da bi prepovedali freking, imeli, torej imamo jasno večino v Državnem zboru, 47 glasov, za to, da bi se prepovedal freking v celoti, ampak seveda, to, da imate v delovnih telesih nesorazmerno veliko glasov, kar ne odraža realnosti, pomeni, da povozite, kajne, da 10 poslancev potem koalicije, ki so nepravično v delovnem telesu, povozi voljo 47 poslancev v Državnem zboru. Tako da, prodaja zgodbice o tem, da obstaja obsežen in manj obsežen freking, je res pravljica za otroke, tako kot je bila pravljica to, kar ste prodajali po Prekmurju, da v Levici želimo prepovedati neke vrtine za geotermalne vode in ne vem kaj vse, ste strašili ljudi.

za 18 mesecev, koncesijo, ki bi se iztekla letos maja. In potem boste govorili in se čudili, ja, potem nas bodo pa tožili na nekem tribunalu. Saj jim dajete podlage za to, da nas bodo tožili, za 18 mesecev ste jim podaljšali življenje. Vse vaše sprenevedanje in danes napoved nekega fantomskega amandmaja, ki bo pa baje se celo glasil tako, da naj bi v celoti prepovedali fracking, jaz vam nič ne verjamem. Ni vam za verjeti. Petkrat ste nas nasankali, niste slišali ne mnenje Državnega sveta, ne mnenja občine Lendava, ne klicev lokalnega prebivalstva, nevladnih organizacij itak da ne, opozicije pa tudi ne. Kako si vi predstavljate kdo vam še lahko verjame? Vaše fantomske obljube, kako boste pa sedaj naenkrat vi prepovedali fracking z amandmajem. Zakaj ga pa niste že zapisali potem v ta zakon, te prepovedi jasno in glasno? Ne pa da se hecate in govorite o frackingu.

Groningen, ki ima primerljivo sestavo tal kot so tla v Petišovcih in kjer so potresi in je Nizozemska dala moratorij na fracking, 200 podjetjem prepovedala, da tam izvaja fracking, ker so pač stavbe lokalnega prebivalstva zaradi potresov uničene. In ne bomo pustili, da Petišovci postanejo drugi Groningen. Ta zakon je treba danes prepovedati in vložiti nemudoma ponovno našega in ga sprejeti po hitrem postopku. Hvala lepa. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Besedo ima mag. Dejan Židan v imenj poslanske Hvala, gospod predsednik. Spoštovani poslanke, poslanci, državni sekretarji lepo pozdravljeni! Sedanja zakonodaja ne ščiti Prekmurja in ne ščiti Slovenije pred škodljivo tehnologijo frackinga. Trenutni zakon, ki je pred nami z rešitvijo kakor je napisano prav tako ne ščiti Prekmurja in prav tako ne ščiti Slovenije pred škodljivim frackingom, saj govori samo o velikem frackingu. Vendar državni sekretar je pa tokrat napovedal, da bo pa vlada v nadaljevanju postopka pristala na to, da se škodljivi fracking v celoti prepove. Škodljivi fracking za ogljikovodike, kar je bil naš predlog že petkrat. Tudi kot predstavniki opozicije smo napovedali, da bomo tudi s svojim predlogom prišli, da se škodljivi fracking v vseh svojih oblikah prepove. Bili smo že zavedeni, saj so že bile obljube, vendar najslabše stanje bi bilo, če ne naredimo ničesar. Zato se bomo v Poslanski skupini Socialnih demokratov vzdržali in s tem omogočili, da pristojni odbor sprejme katerikoli amandma, ali amandma opozicije ali amandma vlade, se škodljivi fracking za potrebe ogljikovodikov v celoti prepove. verjamem, da magnetogrami današnje seje so na razpolago, bodo tudi video posnetki današnje seje in tokrat vas res pozivam, da dane besede v parlamentu se bomo držali tudi na pristojnem odboru. Torej, mi ne bomo ovirali da gre zakon v nadaljevanje z željo, da se fracking dokončno prepove. Hvala.

Narava se na žalost uničuje na več področjih. In eno od teh področij je tudi v Prekmurju, kjer se želi obdržati tako imenovani fracking, čeprav ni čisto enak enak tistemu klasičnemu, pa vendar ne dovolimo, da bi se uničevala slovenska krajina. Na Hrvaškem smo videli kaj se je dogajalo zaradi podobnih posegov v zemljo in v Petrinji so tisti potresi v veliki meri posledica posegov, ki jih je hrvaška vlada delala na svojem teritoriju. debata, da se odpre debata in da strokovna javnost, prva strokovna javnost pove kaj pravzaprav za tem tiči in da se po eni strani razjasnijo pojmi, po drugi strani pa da potem tudi vidimo odgovore na to, da je bila koncesija podaljšana kar za veliko mesecev.

vrsto drugih stvari in ureja jih v pravo ali pa pravilno smer. Ampak tudi mi želimo na odboru najprej videti rešitev, ki jo je danes državni sekretar tukaj dal oziroma obljubil, da bo ta rešitev na mizi. Zato pa, ker želimo, da zakon gre naprej zaradi drugih stvari, ki so v zakonu, se bomo danes pri glasovanju vzdržali. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Besedo ima Robert Pavšič v imenu poslanske. Hvala. Pravzaprav je bilo danes in na preteklih petih podobnih sejah povedano že marsikaj. In danes gre pravzaprav samo za to ali pustimo vladni strani možnost, da izpolni svojo obljubo brez fige v žepu, ali ne. Zato bomo danes, čeprav smo proti predlaganemu zakonu v takšni obliki kot je, bili vzdržani. Ne bomo mu nasprotovali v prvem branju. Zakon bomo spustili skozi v drugo branje in na odbor, kjer bomo zagotovo še enkrat poslušali vse, kar smo poslušali že šestič danes, ampak gre predvsem za to, da damo vladni strani možnost, da izpolni svojo obljubo. Hvala. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Še kdo v imenu poslanske skupine? Ne. V lastnem imenu vidim, da je kar nekaj interesa še. Okej, jaz bom sprožil listo, pa prosim, da se prijavite tisti, ki želite obrazložiti glas v lastnem imenu. Prijave potekajo.

Torej jaz kot dejansko edini poslanec, ki živim na ožjem območju, na katerega se nanaša fracking, jaz na žalost tega zakona ne morem podpreti. Mislim, da je imela naša skupnost že veliko negativnih izkušenj frackinga v preteklosti. Vem, da sicer sedaj razlagajo zadeve malce drugače, ampak sam menim, da fracking je za Slovenijo, za naše območje škodljiv. Seveda se pa zavedam pomembnosti koncesij in morebitnih škodljivih posledic, kolikor zakon ne bo sprejet, ampak jaz tega zakona zaradi vprašanja frackinga ne morem podpreti. Hvala. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Besedo ima Dušan Šiško. Hvala, predsedujoči. Glede na to, da sem poslušal danes stališča in mi ni bilo vse čisto jasno, zdaj sem dobil vsaj nekaj delnih odgovorov in bom tokrat podprl predlog zakona. Vendar kolikor, spoštovani, ne bomo videli tistih amandmajev, ki ste jih obljubljali, da bomo dobili amandmaje na mizo, zagotovo vam že danes povem, da jaz in SNS pri naslednji obravnavi ne bomo podprli takega zakona. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima Violeta Tomić. **VIOLETA TOMIĆ (PS Levica):** Hvala za besedo, predsednik. Jaz bom glasovala proti. Kajti po dveh letih te vlade in njenega vladanja, po vseh podtaknjencih v PKP-jih, po podaljšanju koncesije za 18 mesecev, po nenazadnje razpravi tukaj, ki smo imeli danes kar nekaj ur, enostavno ne verjamem, da bo rešitev šla v pravi smeri. Ja, ta zakon obravnava tudi nekatere koristne stvari glede rudarstva, vendar kar se frackinga v Petišovcih tiče in kar zadeva to temo pa bi lahko, če bi bila kakršnakoli dobra namera na oni strani, že zdavnaj podprli naših pet poskusov ali pa nenazadnje bi ta amandma pokazali že prej. Tako, da enostavno nimam vesti,

Najlepša hvala, predsednik. Kolegice in kolegi! Zakona jaz absolutno tako kot je zdaj, seveda ne morem podpreti. Je pa to prva obravnava tega zakona in glede na to kar smo slišali s strani Vlade, tokrat po naših petih poizkusih, a vseeno, mi bomo amandma za to seveda v opoziciji vložili še enkrat, ker pač tej Vladi ni mogoče zaupati. Videli smo kaj vse je ta Državni zbor že potrdil, pa ni bilo sprejeto. kolikor pa fracking v celoti v tem zakonu ne bo prepovedan, to kar bi moral biti že nekdaj, namreč jaz mislim, da vsaka politična stranka v tem Državnem zboru bi mogla zasledovati cilj, da živimo v zdravem in čistem okolju, ne da nam neke tuje družbe tukaj uničujejo naravo, denar pa nosijo k sebi. In v kolikor fracking v celoti ne bo prepovedan in tudi, spoštovani državni sekretar, v kolikor pravno enostavno ne boste uredili koncesij tako kot je treba, ne da o tem zakonu uvajate neke privilegirane skupine in koncesionarje,

Ugotavljam, da je zbor sklep sprejel, zato bo predlog zakona dodeljen v obravnavo Odboru za infrastrukturo, okolje in prostor kot matičnemu delovnemu telesu. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. **Nadaljujemo s prekinjeno 11. točko dnevnega reda – z obravnavo predloga resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2022-2029.** Nadaljujemo z odločanjem o vloženem amandmaju, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženega amandmaja z dne 22. 2. 2022, ki je objavljen na e-klopi. Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanske skupine SD k poglavju 9 – skupni cilji za vsa področja kulture. Obrazložitev glasu, Samo Bevk, v imenu poslanske. Hvala za besedo, gospod predsednik. Spoštovani zbor! S predlaganim amandmajem bo nacionalni program za kulturo lahko samo pridobil. S tem amandmajem v nacionalni program uvrščamo najbolj kvalitetno kulturno dediščino, ki ima evropsko in svetovno priznano izjemno in univerzalno vrednost. To so prazgodovinska kolišča na Igu na ljubljanskem barju, dediščina živega srebra v Idriji, izbrana dela arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani, cerkev Svetega Duha v Javorci in partizanska bolnišnica Franja pri Cerknem, za kar bi v obdobju od leta 2022 do leta 2029 investirali 20 milijonov in 700 tisoč evrov. spomeniki so v državni, lokalni in zasebni lasti. nacionalni program za kulturo opredeljuje nacionalno politiko na enem specifičnem področju, v tem primeru na področju kulture in je ta dokument v korelaciji tudi s kulturno politiko na lokalni ravni. Zato argument, da v nacionalni program ne sodijo spomeniki v lokalni ali zasebni lasti, ne zdrži in stoji na zelo trhlih nogah. Dejstvo namreč je, da je tudi Zakonodajno-pravna služba brez pripomb sprejela ta amandma, ko je bil v proceduri na odboru in na plenarnem zasedanju. Nacionalni program in 102. člen Zakona o javnem interesu na področju kulture se ne izključujeta, temveč dopolnjujeta. Če je kulturna dediščina eden izmed prioritetnih projektov, potem pričakujem, da bosta tako ministerstvo za kulturo kot koalicija ta amandma podprla, saj v nacionalni program za kulturo uvršča nekaj kar ima evropsko, svetovno in izjemno univerzalno vrednost. Lastništvo spomenikov je tukaj drugotnega pomena. Amandma je kot rečeno korektno vložen in ni v nasprotju z zakonom. Nacionalni program in zakon se kot rečeno ne izključujeta, saj bosta

Če pa se boste odločali vsebinsko lahko mirne vesti pritisnete tipko za. Poslanska skupina Socialnih demokratov bo amandma podprla. Hvala lepa. **PREDSEDNIK

Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil, zaradi amandmajev sprejetih na matičnem delovnem telesu in na seji zbora predlog resolucije neusklajen. Obrazložitev glasu v imenu poslanske skupine. Primož Siter. Hvala za besedo. Nacionalni program za kulturo kolegice in kolegi je strateški dokument, ki začrta kdo, kaj, kako, za koliko denarja bo razvijal kulturo v tem primeru naslednjih 7, 8 letih, 7, 8 letih, zato ni odveč opomba, da je na tem področju stvar vredno dobro premisliti se o njej posvetovati z ljudmi, ki kulturo živijo, strokovnjaki na kulturnem in umetniškem področju. Eno zato, ker je kultura zelo specifična panoga. Drugo pa zato, ker je kulturo morebiti od vseh panog najbolj oklestila v teh zadnjih dveh letih epidemija in je zato potrebna še toliko več pozornosti. Kar imamo pred seboj je ena vladna akcija narejena na horuk zelo na hitro, da je na koncu mandata lahko po vzoru tistega Zakona o dolgotrajni oskrbi narejena kljukica še na tej resoluciji, ki je sicer dolgo čakala na obravnavo in potrditev, ampak to ni edini razlog zakaj bomo v Poslanski skupini Levica nasprotovali sprejemu tega strateškega dokumenta. Proti bomo vsebinsko predvsem, zato ker krči priložnosti za delo samozaposlenih v kulturi, ki vemo, da po nekih ocenah predstavljajo bazen skoraj 90 odstotkov vseh zaposlenih v kulturi in ker krči priložnosti za delo nevladnih organizacij v kulturi. Problematičen razlog in namen, da bomo tej resoluciji nasprotovali pa je tudi pomanjkanje javne razprave. 38 strokovnih organizacij oziroma kulturnih organizacij se je Ministrstvu za kulturo arhitektu tega dokumenta oglasilo in 38 ignorantskih odgovorov so prejeli. Minister se je na njihova stališča požvižgal njihovih stališč v sam dokument ni vključil. Sedaj imamo, kolegice in kolegi, Vlado, ki je v zadnjih dveh letih zelo jasno in glasno pokazala svoje stališče in svoje mnenje o slovenski kulturi. Hirala je nevladne organizacije finančno hirala. Hirala je STA, kritike tudi, če so bili ti samo posamezniki samozaposleni v kulturi jim je odvzemala status in jih na tak način tudi finančno hirala. Ukinjala oddaje na Radioteleviziji Slovenija, ki jim niso ustrezale. Verske uslužbence na drugi strani pa je nagrajevala s socialno varnostjo in tako naprej.

Zakaj bomo v LMŠ glasovali proti tej resoluciji. Ta Vlada se je odločila, da bo slaba dva meseca pred volitvami naslednji dve vladi zavezala z resolucijo, ki govori o nacionalnem programu za kulturo naslednji dve vladi. Seveda je ob tem pozabilo, da bi bilo fajn vključiti deležnike predvsem tiste, ki seveda na kulturnem področju kaj povedo in se odločila, da da bomo šli v tej resoluciji pravzaprav, da rečem poudarjati nacionalno identiteto, s čimer v osnovi nič ni narobe problem je pa seveda, potem, da je after pri tej Vladi. (Nadaljevanje) Če zanemarimo tudi to tiščanje kulture v ideološke spone, ki se jih gre ta vlada cel čas, v dokumentu v LMŠ pogrešamo predvsem ambicioznost pri razmisleku o pojavnosti slovenske kulture in umetnosti v 21. stoletju skozi prizmo sodobnih tehnologij in pa seveda tudi skozi prizmo aktualne kovid situacije in pa seveda tudi nekih novodobnih umetniških form. Namreč, vlada pač želi krepiti, da rečem, to nacionalno identiteto. Niso ji pa všeč sodobni pristopi ali pa vzorci delovanja kulture, kjer izrazito izstopa kreativnost, kritičnost, politična angažiranost, socialna povezanost in seveda tega ne želi, zato seveda vsega tega tudi v tej resoluciji ni. Pozabila je tudi na to, da dokument pravzaprav ne ponuja zadostnih razmislekov o sinergijah med javnim, nevladnim in pa nenazadnje tudi ljubiteljskim. In vse te stvari je seveda potrebno peljati v soglasju s civilno družbo in z umetniki in kulturniki, ki seveda na tem področju so že kar nekaj časa in o tem kar nekaj vedo. vedo. Vsi tisti projekti, ki so v resoluciji navedeni so sicer čisto okej, jaz nimam načeloma nič proti. Je pa zanimivo, da notri ni mariborskega gradu recimo, je pa tisti znameniti muzej osamosvojitve za 7 milijonov. Tako pomeni, da če želimo se denar najde, sploh če je to zelo ideološko obarvano. Zato kot rečeno, ker ta resolucija res temelji na ideološkosti, na kar so opozorili tudi vsi

Cilji, ki so opredeljeni v resoluciji so sicer všečni, večina njih, ampak bojimo se, da bodo ostali samo črka na papirju, zato ker če samo izpostavimo to zagotavljanje kulturnega pluralizma, kaj to pomeni, če si zagotavlja s strani vlade, ki je namreč vsako svoje orodje katero premore uporabila za vsiljevanje svojih vrednot, svojih prepričanj in svojih pogledov na svet. Zato ta pluralizem enostavno vidimo kot singularizem brez primere. In zaradi tega vladi težko zaupamo, da bo resnično te naštete cilje uresničevala. Vsakemu od teh ciljev sledijo akcijski načrti. In ravno zaradi tega, ker ti več niso v pristojnosti državnega zbora ne moremo biti prepričani, da bodo / nerazumljivo/ interpretirani ali pač napačno izpeljani, ker zaupanja pač res ni več. Če se dotaknem same resolucije, ona je preohlapna, premalo je strateška, premalo naslavlja sistemske pomanjkljivosti sedanjega kulturnega modela, ne napoveduje celovite kulturne prenove, kar je tudi velika pomanjkljivost in seveda neustrezno obravnava nevladni sektor in

Nacionalna identiteta je tista, ki narodu omogoča preživetje in živetje. Če mi ne bomo deklarirali nacionalne identitete tako kot je v tej resoluciji, potem nimamo bodočnosti. Dejstvo je, da mi ne moremo temeljiti vse skupaj na nekih nevladnih organizacijah, ki pravijo, da so umetniki, ampak po moje, da se dva slečeta pred Ministrstvom za kulturo to ni umetnost.

tako kot je zahteval en prominentni profesor na fakulteti za družbene vede, ki niti Slovenec ni, da naj bi slovensko narodno zabavno glasbo izvajali temnopolti in geji zato, da bi bilo to bolj…

Obrazložitev glasu. Kolega Jelinčič, to je bilo zdajle preko vseh

Ja, imate po navadi vključenega, pa igrate se. Obrazložitev glasu v imenu poslanske skupine še kdo? (Ne.) V lastnem imenu, Luka Mesec. Ja, hvala lepa. Nisem se mislil oglasit, ampak se bom. Glasoval bom proti. Moj razlog pa je, da bom glasoval proti, ker nočem, da slovenska kultura izgleda tako, kot je izgledal tale nastop Zmaga Jelinčiča. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Nataša Sukič v lastnem imenu.

Zdaj, ravno ministrstvo in ta Vlada, ki s kulturo tako neusmiljeno opletajo v tem mandatu zadnji dve leti, nam na koncu mandata servira Nacionalni program za kulturo in to dvojni. Po navadi smo ga sprejemali za štiri leta, zdaj ga kar za dvojno dvojno dozo, se pravi, da nam nalagajo tudi, ko njih, upam in verjamem, že dolgo ne bo več, da bo nek dokument tukaj zavezujoč in bere se kot ideološki pamflet. Ne naslavlja nobenih sodobnih izzivov, je cel kup leporečenja, ki pa ne povedo ničesar o konkretnih problemih. Spet smo priča novi stigmatizaciji NVO-jev, ne bom se spuščala v debate, komu se zdijo oni umetniki ali ne, vendar, ob podatku, da navajajo, da ob manjši rodnosti je vse več samozaposlenih v kulturi, bi vas opozorila na divjo prekarizacijo kulture in nemogoč položaj kulturnikov, ki jim ta Vlada plačuje, ta položaj je že ves čas tako nizke prispevke, da ko grejo v penzijo, morajo živeti s 300 evri, po drugi strani pa verskim uslužbencem dajejo dvojno, to kljub temu, da samozaposleni v kulturi delajo in tudi plačujejo davke. Tako da, nikakor ne morem podpreti tega predloga, ki je sprejet brez dialoga, brez javne razprave, brez upoštevanja pripomb zainteresirane javnosti in spet, tako kot po navadi, Vlada je od zgoraj in nam določajo, kako moramo mislit in tudi kakšne smernice naj bi imela kultura in umetnost, ki je po »defaultu«

37. (Za je glasovalo 46.) (Proti 37.) Ugotavljam, da je resolucija sprejeta. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in 95. izredno sejo zbora. Čez 10 minut se v Velikem salonu začne seja Kolegija, torej ob štirih. Hvala.